zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbor za turizam i Odbor za Europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik Mičić. Izvolite! Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, štovane gospođe i gospodo zastupnici. Dakle, Nacrt konačnog prijedloga Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, razlozi i ciljevi koje želimo postići donošenjem ovog zakona, dakle ukupno 10 izmjena i dopuna važećeg zakona razlog je zašto idemo u novi zakon iako su poneka rješenja ja bih rekao čak i većina ostala ista kao u prošlom zakonu. Usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije u uklanjanju postojećih zapreka slobodnom pružanju usluga u dijelu koji se tiče pružanja ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu odnosno iznajmljivača, uređivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, izmjena strukture smještajnih kapaciteta i veća profesionalizacija djelatnosti, oko 45% je smještajnih kapaciteta kojim raspolaže hrvatski turizam je u domaćinstvima građana, suzbijanje sive ekonomije i rada na crno, stavljanje u zakonske okvire dosad neobuhvaćenih a prisutnih načina obavljanja djelatnosti odnosno izostavljanje onih koja više ne odgovaraju razvoju hrvatskog gospodarstva. Zaštita tržišnog natjecanja, olakšano poslovanje ugostitelja, veća zaštita maloljetnika i potrošača kao korisnika ugostiteljskih usluga i premale prekršajne kazne koje su u novom zakonu povećane. Ostale izmjene koje zakon donosi je brisanje uvjeta hrvatskog državljanstva za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, u seljačkom domaćinstvu tj. na državljane država članica i državljana europskog ekonomskog prostora koji su vlasnici nekretnina u Republici Hrvatskoj zakon će se u tom dijelu primjenjivat od dana prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo ukoliko nije drugačije uređeno međunarodnim ugovorom koji je na snazi u RH-a. Sada je to Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske u Europsku uniju a razlika od prvog čitanja prijedloga zakona koji je predviđao da se na strance zakon primjenjuje od dana njegovog donošenja. Dakle, ovdje smo uveli izmjenu od dana pristupanja Hrvatske u Europsku uniju. Ograničenje od 10 soba odnosno 20 kreveta koje mogu građani iznajmljivati smanjuje se na 7 soba odnosno 14 kreveta. U kampu sa 10 smještajnih jedinica odnosno 30 osoba …/Govornik se na sedam smještajnih jedinica odnosno dvadeset pet ukupno u kampu. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata uređuje se zakonom s tim da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može za ugostiteljske objekte skupine restorani i barovi propisano radno vrijeme od 06 do 24 sata produžiti najduže za dva sata odnosno radi organiziranja prigodnih proslava doček Nove godine, svadba, maturalna zabava i slično odrediti i drugačije. Veće novčane kazne za prekršaje posebice za nelegalno obavljanje djelatnosti odnosno pružanje usluga, dakle prije su bile smanjene mandatne kazne, za nepoštivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata propisana a predloženo je da se mjera pečačenja ugostiteljskog objekta iznimno neće izvršiti ako ugostitelj najkasnije u roku od dva dana od donošenja usmenog rješenja o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga dostavi gospodarskom inspektoru dokaz o izvršenoj uplati novčanog iznosa od 30 tisuća kuna u korist državnog proračuna. To je dodano dakle u ovom konačnom prijedlogu zakona. Nadzor nad zabranom usluživanja odnosno dopuštanja konzumiranja alkohola osobama mlađim od osamnaest godina provode i policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. Ugostiteljsku djelatnost ali po posebnim uvjetima mogu kao i do sada u važećem zakonu pružati javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode te ugostiteljski obrazovne ustanove i učenički i studentski domovi. Prijedlogom zakona je predviđeno i za Hrvatski ferijalni hostelski savez, Hrvatski planinarski savez i njegove članice, lovačke udruge, ustanove za kazališnu djelatnost a u nacrt konačnog prijedloga dodane su i ribičke udruge, udruge pripadnika nacionalnih manjina te zdravstvene ustanove tj. lječilišta. Organiziranje odmarališta osim dječjih odmarališta predlaže se u potpunosti komercijalizirati. Propisuju se obveze ugostitelju da osigura goste u smještajnim objektima od posljedica nesretnog slučaja radi zaštite potrošača, briše se institut voditelja poslovanja i za razliku od prijedloga zakona brisanja je obveza o dostavi ovjere normativa Državnom inspektoratu. Zahvaljujem na pažnji. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo, gospodarstvo, razvoj i obnovu? Odbor za turizam? Izvjestitelj poštovani zastupnik Milan Meden. Izvolite! Hrvatskoga sabora je na 37. sjednici održanoj 7. prosinca

Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. Na temelju članka 45. stavak 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sjednicu je vodio potpredsjednik odbora. Uvodno izlaganje o razlozima zbog kojih se predlaže novi Zakon o ugostiteljstvu se detaljnim obrazloženjima pojedinih rješenja kao i prihvaćenim prijedlozima iz rasprave na sjednici Odbora za turizam podnio je gospodin Zdenko Mičić državni tajnik za turizam. U svojoj uvodnoj riječi predstavnici odbora istaknuli su da je donošenje novog zakona …/Govornik se ne razumije./… i potrebno posebice imajući u vidu njegovo usklađivanje sa pravnim stečevinama Europske unije. Predloženi zakon predstavlja ustvari temeljni zakon kojim je uređuju pitanja obavljanja ugostiteljske djelatnosti a koja su i preduvjet zapravo postojanja turizma. Jedno od najvažnijih i strateških gospodarskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Sa tim u svezi može se i shvatiti osnivanje, osnovna intencija ovog zakona a to je prije svega unapređivanje i podizanje ukupne kvalitete turističke ponude na znatno višu razinu a sve u cilju stvaranja uvjeta za brži razvoj turizma a posebno ugostiteljstva kao njegove temeljne djelatnosti. Predloženim zakonom postići će se pojednostavljivanje administrativnog postupka kod otvaranja novih objekata, izbjegavanje nelegalnog poslovanja, te u cilju podizanja razine kakvoće turističkih usluga. Nakon opsežne kvalitetne i stručne rasprave Odbora za turizam jednostavno je odlučeno predložiti Saboru da donese slijedeće amandmane. Amandman 1. na članak 28. stavak 4. točka 1. brojka: "7" zamjenjuje se brojkom: "8" a brojka: "14" zamjenjuje se brojkom "16", uz obrazloženje: smatraju se da iznajmljivaču koji je vlasnik sobe, apartmana i kuće za odmor treba omogućiti iznajmljivanje najmanje osam soba ili šesnaest kreveta što je sukladno ne samo prosjeku u nama konkurentski turističkim zemljama već je i aktualan prosjek u Republici Hrvatskoj smatra da drastično smanjenje ne smatra socijalno opravdanim posebno kad se radi o manje razvijenim područjima ili otocima. Amandman 2. u članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi: "Dakle, u seljačkom domaćinstvu mogu se pružati slijedeće ugostiteljske usluge: pripremanje i usluživanje toplih i hladnih jela te pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše pedeset gostiju ili izletnika istodobno, usluživanje, kuhanje, kušanje mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i bezalkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekata u zatvorenom ili otvorenom prostoru opet za najviše pedeset gostiju ili izletnika istodobno." I točka 3., usluge smještaja u sobi, apartmanu do najviše deset soba odnosno za dvadeset gostiju istodobno odnosno usluge smještaja u kampu s najviše deset smještajnih jedinica odnosno za trideset gostiju istodobno, samo za goste kojima se pružaju usluge prehrane, točnije pića i napitka, dakle doručak ili polupansion ili puni pansion iz pretežito vlastite proizvodnje. Odbor za turizam je donio amandman 3. U članku 38. stavak 4. mijenja se i glasi: te način kategorizacije objekta u kojem se pružaju usluge smještaja iz stavka 2. točke 3. ovog zakona što se smatra pretežito vlastitom proizvodnjom a što je jelima, pićima i napicima uobičajeno za kraj u kojem je seljačko domaćinstvo te vrsta proizvoda koji ne moraju biti iz vlastite proizvodnje u smislu stavka 2. točke 1. i 2. ovog članka. Smatramo da ukoliko se pružaju samo usluge smještaja da se onda radi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu građana te da nema potrebe da se te usluge pružaju kao usluge u seljačkom domaćinstvu. Naime, u seljačkim domaćinstvima prvenstveno bi se trebale pružiti usluge pripremanja i usluživanja jela i pića iz pretežito vlastite proizvodnje a ne samo usluge smještaja jer se na taj način učinkovito doprinosi razvoju seoskog turizma iz očuvanja i promicanja tradicionalnog načina života na selu. I amandman 4. u članku 55. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu ovog zakona pružaju ugostiteljsku uslugu u seljačkom domaćinstvu dužne su uskladiti pružanje usluge sa odredbama članka 38. stavka 2. ovog zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona." I amandman 5. u članku 55. stavak postaje stavak 3., mijenja se i glasi: Fizičkoj osobi koja ne uskladi svoje poslovanje sukladno stavku 1. i 2. ovog članka nadležni ured rješenjem će zabraniti pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu odnosno seljačkom domaćinstvu i utvrditi prestanak važenja …/Govornik se ne razumije./… rješenja o odobrenju, uz obrazloženje da je vezano na predloženi amandman članka 38. Konačnog prijedloga Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti predlaže se rok od godine dana od dana stupanja na snagu zakona sa usklađivanjem pružanja ugostiteljskih usluga u staračkom domaćinstvu. Evo hvala lijepa. Hvala. Odbor za europske integracije, za lokalnu, područnu samoupravu. Otvaram raspravu. Za Klub zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Zdenko Antešić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Evo pred nama se nalazi zakon, Konačni prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je prošao proceduru prvog čitanja gdje je predlagač kao što se vidi iz ovoga prijedloga uvažio neke primjedbe zastupnika i klubova međutim Klub SDP-a ima i dalje nekih primjedbi na Konačan prijedlog zakona te ga želim u ovoj diskusiji iznijeti. Naime osnovna značajka ovoga zakona je dakle u potpunosti liberalizacija tržišta u ovom segmentu poslovanja kao što je bio slučaj i sa Zakonom o uslugama u turzimu. Tako i u ovom slučaju strani državljani imaju potpuno ista prava kao građani obavljanja ovom djelatnošću kao i hrvatski državljani s tim da je u članku, napravljen jedan kompromis kojim se važenje ovog zakona primjenjuje od onog dana kada Hrvatska uđe u Druga značajka ovoga, ovoga zakona je da se smanjuje broj kapaciteta u kućnoj, tzv. kućnoj radinosti u odnosu na postojeći zakon i što je vrlo značajno građani prilikom dobivanja dozvole za rad ne trebaju predočiti dokument kojim će dokazati da je objekat u kojem oni namjeravaju pružati usluge napravljen u skladu sa Zakonom o građenju odnosno da imaju pojednostavljeno rečeno legalni, legalno izgrađen objekat. jedinstveno, dakle jedinstveno radno vrijeme ugostiteljskih objekata za cijelu državu s tim što jedinicama lokalne samouprave se ostavlja mogućnost da u skladu sa svojom odlukom, u skladu sa svojim potrebama produže radno vrijeme skupinama, restoranima i barovima za 2 sata. Mi izražavamo rezervu prema ovakvom rješenju dakle da se jedinstveno riješi radno vrijeme za sve ove, za sve vrste ugostiteljskih objekata. ilustrirat ću to jednim primjerom. Recimo nije, nije mislim da nije u skladu sa realnom situacijom da ugostiteljski objekti u Opatiji, recimo na Rabu, Hvaru,

postoji, da tu postoji ozbiljan razlog da se o ovom prijedlogu ozbiljno razmisli odnosno da se ostavi, da se ostavi mogućnost jedinicama lokalne samouprave da imaju više slobode u tom dijelu. Drugo jedno pitanje koje uopće nije tretirano ovim zakonom je pitanje sezonskog rada ugostiteljskih objekata. Mi imamo nažalost slučajeva u našim turističkim mjestima odnosno afirmiranim turističkim mjestima da tokom zimske sezone nema niti jedan objekat koji, koji, otvoren ugostiteljski objekat u nekom periodu. Smatram da bi u tom smislu trebalo dati mogućnost ili kao što je ovdje dana mogućnost jedinici lokalne samouprave da taj, da obveže obrtničkih komora, putem udruženja da određeni broj ugostiteljskih objekata bude otvoren da ne dođemo u situaciju na primjer da tokom zimskog perioda dođemo na otok Lošinj, a da nemamo gdje ručati odnosno nemamo gdje prespavati. To je, mislim da je to jedan realni problem koji bi bilo dobro na neki način ovim zakonom riješiti. Drugo jedno pitanje je ministar se obvezuje da na temelju ovoga zakona donosi podzakonske akte odnosno pravilnike. Međutim trebalo bi također obvezati da prilikom donošenja takvih pravilnika obvezno u tome učestvuje Gospodarska komora odnosno u, razna strukovna udruženja tako da što više, što više subjekata bude uključeno u donošenje ovih pravilnika i da ti pravilnici budu što kvalitetniji. Dalje, prilikom dakle dobivanja dozvola za rad u članku 33. i 34. donesena je jedna po našem mišljenju nemušta odredba koja zapravo i da i ne definira ono što sam na početku rekao potrebu da objekti u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost budu izgrađeni, budu jednostavnim riječnikom rečeno legalni objekti. Pazite mi imamo na jednoj strani potpunu liberalizaciju tržišta. Dakle uvodimo institut da stranci mogu kao građani u potpunosti pod istim uvjetima

će se dokazivati da je objekt u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost izgrađen na temelju Zakona o građenju odnosno da je legalan. Što to može proizvesti? Može proizvesti i dalje veliki napad na našu obalu, dakle jednu apartmanizaciju odnosno potencira na neki način bezpravnu gradnju i mi bi htjeli da se u tom dijelu zakon, u zakonu stave strože odredbe koji će taj problem na neki način riješiti. Postojala je bojazan odnosno diskusije nekih kolega da ukoliko tražimo uporabnu dozvolu da svi objekti u starogradskim jezgrama će biti onda zatvoreni. To jednostavno nije točno jer svi objekti u starogradskoj jezgri rade u objektima koji su izgrađeni i prije 1968. godine pa temeljem naših pozitivnih propisa oni su samom tom činjenicom već legalni. Drugo, dalje jedno pitanje koje je zanimljivo da se o njemu kaže par riječi, a to je u članku 32. koji govori o tome da u mojoj slikovito rečeno u mojoj vikendici na moru, dakle može boraviti 15 osoba. Dakle, do 15 osoba a da nisu obveznici plaćanja boravišne takse, odnosno da se ne smatraju da se ne smatraju oni gostima u smislu iznajmljivanja itd. već da su to prijatelji, rodbina itd. E sad ovdje ovaj članak ja znam da je on preuzet iz starog zakona. Međutim, već kad radimo novi zakon mislim da bi trebalo ovo bolje definirati, trebalo bi bolje definirati ovu problematiku jer ne zna se da li ovdje istovremeno 15 osoba, da li tokom cijele godine, da li jedan dan, da li više dana tako da to ostavlja mogućnost manipulacije, a znamo da su u pravilu vikendice na moru pune cijelu godinu i da ima nevjerovatno vlasnici tih vikendica da imaju toliko prijatelja, znanaca i rodbine da to jednostavno nije moguće. Dakle, mislimo da bi trebalo u članku 32. malo preciznije definirati ovu odredbu. Pitanje nadzora pogotovo maloljetnih osoba. Dakle, pitanje nadzora točenja alkoholnih pića ostavljeno je također mogućnost da to vrše, da da vrše policijski službenici. Sad se postavlja pitanje na koji način će to oni provoditi nadzor da li putem alko testiranja, da li jednostavno opažanjem, da li, mislim da ta odredba je pomalo nategnuta odnosno dvojbena je i da eventualno ostavlja mogućnost nekakvih radnji za koje mi mislimo da ne bi bile dobre. i na kraju u obrazloženju razloga zbog kojih se donosi zakon stoji da se evo pročitat ću da je tu potrebno podizanje profesionalnosti u razvoju razvoju turizma kao jedne od glavnih gospodarskih djelatnosti itd. itd. pa se ocjenjuje da oko 20%, dakle oko 20% misli se na ovu djelatnost ulazi u sivu odnosno crnu zonu što se tiče prijave gostiju, plaćanja poreznih obveza i plaćanja boravišnih pristojbi. I strani državljani iznajmljuju svoje kuće za odmor na crno, jer jedini legalni način za njih je za sada da tu djelatnost obavljaju kao ugostitelji. Misli se ne kao građani i stoga da oni ne bi radili na crno predlaže se da oni mogu po istim pravilima kao i hrvatski državljani iznajmljivati svoje kuće za odmor. Eto, u ovoj rečenici oslikava se na neki način sva da ne kažem sjaj i bijeda recimo naših kontrolnih mehanizama, odnosno države pa ona priznaje evo priznaje da 20% dakle 20% se vrši iznajmljivanja na crno, da stranci vrše iznajmljivanja na crno i sada da se to ne bi dogodilo potrebno je potpuno liberalizirati, otvoriti to tržište i onda neće biti na crno jer je sve dozvoljeno. Pitam se gdje će tu ako ne uvedemo zaštitne institute, institute zaštite hrvatskih građana gdje će se tu, šta će se tu dogoditi za neko vrijeme. Izgradit će se apartmanska naselja na našoj obali, nema instituta da ti, čak ti, te zgrade moraju dati uporabnu dozvolu prilikom dobivanja dozvole za rad i jednostavno napučit će se to raznim gostima i turistima, a naši hoteli i naši apartmani, odnosno naših građana će najvjerojatnije zbog objektivnih i nešto subjektivnih okolnosti biti prazni. Mislim da evo mi kao klub bi željeli da se da se tu ugrade malo žešći, odnosno malo snažniji instituti zaštite hrvatskih građana odnosno naših nacionalnih interesa u ovaj zakon kao što smo također i dali primjedbu na Zakon o uslugama u ugostiteljskoj djelatnosti i mislim da bi onda ovo bio jedan dobar zakon. U posljedicama koje će proisteći donošenjem ovog zakona navodi se da će se smanjenje sive ekonomije i rada na crno nisam baš uvjeren da ovakvim prijedlozima zakona će doći do toga i da će se povećati državni proračun i prihod turističke zajednice. Bojim se da će se prihod državnog proračuna povećati jedino na temelju strožih kazni koje ovaj zakon propisuje, a u smislu poticanja djelatnosti da neće. mi u Klubu SDP-a ocjenjujemo da ovaj zakon je dobra osnova da se konačno uredi aktivnosti

Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, ispravljam netočan navod uvaženog kolege koji je govorio vezano za članak 28. a odnosi se na strance državljane Europske unije kad će oni moći iznajmljivati, biti iznajmljivači. Nije točno da će to biti ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, nego i ranije. To će biti naime u veljači 2009. godine zbog toga što u članku 62. se spominju međunarodni ugovori a riječ je o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji znači Hrvatska mora ispuniti do veljače 2009. godine, a ne kad Hrvatska uđe u Europsku uniju. Hvala lijepa. Klub IDS-a poštovana zastupnica Dorotea Pešić Bukovac. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče, predstavnici ministarstva. Mi smo u prvom čitanju bili prilično kritični oko zakona i činjenica je i ne možemo reći da određena poboljšanja nisu učinjena u odnosu na prvo čitanje. Ali mi u IDS-u smatramo da bi se moglo i bolje i kroz raspravu i kolege Antešića, a i moje neka važna pitanja koja mi mislimo da treba riješiti kroz ovaj zakon nisu riješena. Mi u IDS-u prvenstveno ovaj zakon gledamo na jedan turistički način što u ministarstvu čini mi se da se htjelo ujednačiti cijelu državu i da zaista u nekom ne turističkom mjestu se ne može radno vrijeme određivati na isti način kao i u turističkim mjestima. Što se tiče IDS-a mi smatramo da je ovo jedan još zakon koji na neki način razvlašćuje jedinice lokalne samouprave i da se sprovodi određena centralizacija u odnosu na ovaj zakon ako gledamo da se kod nas stalno govori o turizmu i da želimo razvijati turizam, mislim da ova radna vremena i odlučivanje sa razine razine centralne vlasti nije dobro. 40% turizma se odvija u Istri, negdje oko 25% u Primorsko-goranskoj županiji, a ovo usklađivanje našeg zakonodavstva sa Europskom unijom i promjenom ovog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti pokazuju da je zaista to centralizacija i ne samo više novaca kao u mnogim zakonima već i ovlasti, jer sigurno našoj Vladi važno da se bavi radnim vremenom ugostiteljskih objekata, sigurno je da gradovi i općine pod navodnicima, nisu sposobne donositi odluke

pa će oni u svakom slučaju sa Markovog trga bolje odlučivati. To što se jedinicama lokalne samouprave dalo plus, minus dva sata, mislim da to zaista u ovom zakonu nije bitno. Što se tiče prava na rad o kom sam ja govorila i u prvom čitanju, smatram da treba pogotovo na područjima gdje se bavi turizmom dati mogućnost svima da rade 24 sata. S jedne strane imamo uredbu o građenju, koja je uvjetovana gradnja do tisuću metara i znamo da na našem područjima područjima koja su uz more nema puno prostora, znači da mi ne možemo graditi kafiće za dnevni rad i noćne barove za noćni rad nego da bi trebalo iskoristiti zaista svaki kvadratni metar prostora kojega imamo i staviti ga u funkciju turizma, naravno uz sve one uvjete građenja, zaštita od buke, vibracija, frekvencija i svega ostaloga. Jer na ovaj način po nama ukidamo cijelu jednu smjenu, znači onu treću smjenu, a znamo da imamo 300 tisuća nezaposlenih. uređivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata odlukom predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno njihovih poglavarstva za pojedine ugostiteljske objekte objekte dovelo je do neravnopravnosti gospodarskih subjekata s obzirom na dozvoljeno radno vrijeme i učestalih pritužbi. Pa ja zaista apeliram na ministarstvo da ne možemo u turističkim mjestima na isti način tretirati ugostiteljske objekte kao i neke gdje se ne obavlja turistička djelatnost. Čini mi se po ovome da bi htjeli zaista biti što manje turistička zemlja, a ima i drugih zakona koji samo to potvrđuju, a počelo je prije dvije godine sa 0,0 promila alkohola, nastavilo se sa zatvaranjem onih starica na plitvičkoj cesti koje su na turističkoj cesti prodavale sir a nisu imale zamislite, lokacijsku dozvolu. Isto tako spremao se i ne znam da li se još uvijek sprema zakon da se ne radi nedjeljom, a prema svemu tome bi se onda moglo reći da zaista nezaposlenost u Republici Hrvatskoj nije problem iako brojke to tako ne govore. Čini mi se da s takvim načinom radimo protiv samih sebe. Kroz ovaj zakon čini mi se da se trebaju još povući rigoroznije kazne kako bi se napunio državni proračun. Ja sam dobila odgovor iz inspektorata koji je vršio nadzor ovog ljeta i za vrijeme turističke sezone zamislite uprihodovano je u državni proračun do sada već preko 2 milijuna i 200 tisuća se./ … inspekcijski nadzor iz područja ugostiteljstva. Mislim da možda još što nedostaje u ovom zakonu i što mislim da se trebalo obaviti u ovom zakonu, a to su pitanja vrlo važna, pitanje ZAMP-a, pitanje plaćanja TV pretplate u praznim hotelskim sobama, apartmanima i privatnim smještajima. Zakon o deviznom poslovanju, tako da sve trgovine i lokali mogu primati stranu valutu. Pitanja isto tako i realni problemi kao što su Liburnija Rivijera hotela, Lagune Novigrad i još uvijek mnoge neprivatizirane hotelske kuće, a imamo naravno i problem sukoba interesa državnih tajnika koji su u nadzornim odborima tih hotelskih kuća. Neću ni govoriti o problemima plaža, turističkog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, a sve to u funkciji naravno turizma. Cijenim zaista dobru volju da ste poboljšali neke stvari kao što je da se ne toči piće maloljetnicima, odnosno ispod 18 godina, usklađivanje broja soba i kreveta sa lokacijskim i građevinskim dozvolama itd., da se smanji siva ekonomija ali mislim da bi trebalo još još puno doraditi ovaj zakon kako bi bio u funkciji našega turizma. hvala lijepa i predlažem da ide ovo u treće čitanje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Markovinović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo moram susjedu i kolegicu ispraviti ovdje, jer je rekla, zapravo išli smo sami protiv sebe jer smo pored ostaloga zatvarali i one jadne starice uz ličku cestu. Naime te jadne starice uz ličku cestu po pričanju Ličana, najmanje prodaju domaće proizvode, mahom su to uvezeni proizvodi iz susjedne Republike, vrlo upitnog kvaliteta i da ne govorim o bilo kakvom sanitarnom nadzoru. Prema tome mislim da bi trebalo tamo kontrolu pojačati, jer sada se upravo izuvan autoceste, gdje god siđete s autoceste brojni su štandovi, previše, a u Lici ne možete vidjeti gotovo ni jednu kravu **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, također ispravljam ovaj netočan navod. Naime u mnogim slučajevima prodavačica sira, nije im zabranjeno obavljanje te djelatnosti zbog nedostatka lokacijske dozvole nego zbog činjenice da uopće nisu prodavale svoj sir nego su to kupovale ili u Bosni

zastupnica je rekla da je povećanje novčanih kazni isključivo radi punjenja državnog proračuna. E to je neispravan navod. Jer kazne se daju radi toga što se krši zakon. A među ostalim radi suzbijanja sive ekonomije, radi neprijavljivanja gostiju itd. Ako se ona zalaže za to da može svaki raditi što hoće onda može držati ovu svoju teoriju da je to radi punjenja proračuna.

štovane gospodo i gospođe zastupnici. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji je zapravo donijeti prije 10 godina on je do danas imao više od 10 izmjena i dopuna, često je ocjenjivan kao propis koji je doveo do niza teškoća u njegovoj primjeni, tako i u provedbi nadzora, pa je donošenje ovog zapravo danas Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti zapravo od jednog posebnog značaja za stratešku gospodarsku granu turizma. A posebno kad imamo i u vidu njegovo usklađivanje sa pravnim stečevinama Europske unije. Predloži zakon zapravo predstavlja temeljni zakon koji uređuje pitanje obavljanja ugostiteljske djelatnosti, a koje su preduvjet postojanja turizma. Iz rasprave kolega ispred klubova ovdje zapravo dobrim dijelom je raspravljan ovaj zakon, ali i dobrim dijelom su predložene zapravo primjedbe na ovaj zakon koji apsolutno nisu sastavni dio ovog zakona, niti bi one trebale biti kao takve. Ali sigurno je pozitivno da u tom pravcu i raspravljamo. Naime, kolega ispred SDP-a govorio je ovdje, uvaženi zastupnik Antešić, o uporabnim dozvolama i o tome da ukoliko se institut uporabne dozvole ne ugradi u ovaj zakon da će doći do devastiranja apartmanizacije ili nešto slično. Mislim da moramo danas priznati ovdje danas da je ova Vlada itekako uspjela suzbiti upravo tu sivu ekonomiju ili ajmo reći taj vid kriminala, apartmanizaciju sa zaštitnim pojasom. A kad govorimo o institutu uporabne dozvole on važi za svakog dakle ugostitelja, bio on u ovom zakonu ili ne. Prema tome ne može doći do otvaranja takvih lokala ukoliko ne poštuju postojeće Zakone o građenju ma kakvi oni bili. Danas je ovdje bilo jako puno rekao bih i napomena o sivoj ekonomiji gdje je ova Vlada zapravo govori ili javno priznaju u ovom sjaju i bijedi, da ovdje ima jako sive ekonomije. I naravno je da bi neka Vlada uspjela suzbiti sivu ekonomiju prije svega mora to smoći snage i priznati. Činjenica je da je proračun države Hrvatske povećan za više od 10% ili 20%. Vjerujem da to nije samo zbog gospodarskog rasta koji se ocjenjuje da je u Hrvatskoj relativno u odnosu na možda brzorastući BDP ostalih istočnoeuropskih zemalja. Ali je sigurno da je ovaj proračun dobrim dijelom napunjen upravo zbog suzbijanja sive ekonomije, što opet nije sastavni dio ovog zakona. U jednim dijelom je danas bilo ovdje govora da bi ovaj zakon možda trebao govoriti o tome da li se treba plaćati pretplata na sve televizore koji su HRT-u ili ne, te opet sastavni dio dakle Zakona o HRT-u gdje je ovaj stup države raspravljao o tome. I ja mislim da mu je on kao takav i kontrolni mehanizam. Ali u svakom slučaju je ovaj pozitivno o tome raspravljati. Dalje su klubovi raspravljali o privatizaciji određenih hotela, čini mi se "Liburnije" itd. Sigurno je da je u interesu ove Vlade da sve što je ostalo za privatizirati privatizira kako bi ti ti instituti odnosno te državne vrijednosti došle u prave ruke, prije svega managerske i upravljačke. Ali opet složit ću se nije sastavni dio ovog zakona. Sa time u svezi može se shvatiti i osnovna intencija ovog zakona, a to je unapređivanje i podizanje ukupne kvalitete turističke ponude na znatno višu razini. Tu ujedno uključuje suzbijanje dakle sive ekonomije, nelegalnog obavljanja djelatnosti ili pružanja ugostiteljskih usluga. To se predlaže, može postići davanjem većih ovlasti, dakle gospodarskim inspektorima što je napravljeno u ovom zakonu, ali i omogućivanje stranim državljanima da mogu legalno svoje djelatnosti obavljati. Samim time ja bih rekao i napokon plaćati svoje poreze i druge dadžbine dakle i legalno se baviti turističkom djelatnošću. A do sada su vrlo vješto to znali izbjegavati. Predloženi zakon svojim odredbama o radnom vremenu ugostiteljskih objekata ima namjeru zapravo otkloniti neravnopravnost gospodarskih subjekata s obzirom na vrlo različ pristup lokalne uprave ili samouprave a u području određivanja radnog vremena, što sve omogućuje da se zakonom definiraju pravila. Čuli smo primjedbe. Možda da je ovo precentralistički režim. Ili da se možda s Markova trga ne vidi dovoljno do korza u Rijeci. Ali složit ćete se sa mnom da jedan institut zakona zaista mora ne bi rekao centralistički ali zaista strateški napokon unijeti malo reda. A ostavljeno je više nego dovoljno vremena kad govorimo o +- 2 sata. Ili na neki drugi način da lokalna uprava uz svoje vijeće ili poglavarstvo itekako ima prostora izbalansirati sve ove uredbe o radnom vremenu. Odrednice predloženog zakona pretpostavke su promišljanja o budućnosti hrvatskog turizma i nužnog razvoja pratećih djelatnosti te od mjesnih uloge hrvatske turističke zajednice i sveukupnog sustava turističkih zajednica. Naime, vjerujem da će ovaj zakon uspjeti još dodatno strateški pozicionirati hrvatski turistički proizvod na jedno više, znači, na jedno mjesto usmjereno prema kvaliteti ovog proizvoda. Jer bez zakonskih osnovica poput ovog zakona sigurno to nećemo moći biti u stanju, odnosno bit ćemo i dalje razmrvljeni, bit ćemo i dalje netransparentni i uvijek ćemo govoriti kako imamo dobre ideje, ali ih ne možemo I vjerujem da ćemo upravo u ovom smislu sa ovim ja bih rekao zakonskim institucijama ići ipak jedan mali korak dalje. Vrlo je jednostavno, složit ćemo se svi, barem tako je bilo govora i na odborima, ali vjerujem i po klubovima da jednostavno zakonom smanjiti broj soba i postelja, o tome je na odboru bilo jako puno riječi, dakle koji je broj minimalan broj postelja, odnosno kreveta koji bi trebao znači prebaciti sustav privatnih iznajmljivača dakle u sustav PDV-a ili … /Govornik se ne razumije./ … i na neki način bit netko bi rekao pod boljom kontrolom. Ja ću vam reći iz osobnog iskustva da mislim granice koja je danas postavljena iz sasvim prirodnih razloga bi mogla bi biti i manja. Iako je saborski odbor to danas pomaknuo i vesele me što su predstavnici, predlagači zakona i prihvatili da će brojka 7 dakle govorimo o vlasniku soba biti, odnosno promijenjena u 8, odnosno 14 dakle kreveta u 16. Ali iz osobnog iskustva ću vam reći da itekako ovo ima ekonomsku opravdanost bez obzira kako naši susjedi u kojoj su nekoj prosječnoj statističkoj vrijednosti. Naime, vjerujem da ukoliko bi Hrvatska turistička zajednica i sve potrebne institucije koje bi trebale biti od edukativnog značaja a ne samo promotivnog bile na raspolaganju tim iznajmljivačima, a odgovorno tvrdim da nisu dovoljno, kad bi primijenili možda ideju možda "one stop shopa", "Hitro" ili nekog drugog ili nekog drugog sličnog vladinog projekta da bi ti iznajmljivači putem nas zastupnika ili možda ovaj ljudi koji govore ovdje danas ispred kluba, itekako imali razumijevanja da će to za njih biti ekonomski isplativije. Dakle, ukoliko bi oni ušli u sustav PDV-a i 4 puta kvartalno, dakle, prikazali knjige, što bi ukupno platili možda troškove 2 tisuće kuna, sve troškove koje imaju u smislu podizanja kvalitete svojeg proizvoda ušle bi im znači u oporezivu osnovicu i samim time bi u konačnici možda i platiti manje poreza, bili bi transparentni. Prema tome, vjerujem kad danas, da li mi govorimo o 5 ili možda 10 soba mislim da nije toliko u značaju koliko je značaj da ova Vlada, odnosno ministarstvo putem svojih znači ostalih institucije Hrvatske turističke zajednice ili nekih drugih pruži napokon edukativni karakter, a ne samo promidžbeni ili da ne govorimo o nekim drugim karakterima koji su više usmjereni možda na PR i prema vani, a ne prema čovjeku koji bi morao dati kvalitetan, upravo ovakav proizvod. Evo, u tom smislu vjerujem da će ovaj Zakon itekako

Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Naime, kolega Meden je polemizirajući sa iznesenom tvrdnjom da se ovim Zakonom, odnosno nekontroliranom liberalizacijom odnosno ugostiteljske djelatnosti i ne ugrađivanjem zaštitnih mehanizama indirektno potiče rasprodaja i apartmanizacija na našoj obali, rekao da je Vlada spriječila apartmanizaciju donošenjem uredbe o zaštitnom obalnom pojasu. To je netočna tvrdnja. Vlada time nije spriječila apartmanizaciju i rasprodaju hrvatskog zemljišta, odnosno obale i otoka već se jedino to može spriječiti donošenjem ubrzanim tempom kvalitetnih prostornih planova kojim će se to spriječiti. A samim donošenjem uredbe o zaštićenom obalnom pojasu zapravo se indirektno i na neki način stavlja u nepovoljan položaj gospodarstvo i ljudi koji žive na otoku i obali. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Klub HSP-a je u prvome čitanju dao niz prijedloga i primjedbi na Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i dobro je što onda nismo donijeli u hitnom postupku Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Jer onakav kakav je bio prouzročio bi teške nesagledive posljedice a bio bi i neprimjenjiv. Moram priznati da je znatan broj primjedbi Kluba Hrvatske stranke prava prihvaćen i ugrađen u ovaj Konačni prijedlog Zakona i sad je u biti riječ o Zakonu koji je stvarno dosta poboljšan i koji će, omogućava ono što je i nakana, intencija i predlagatelja i nas da se dobije jedan bolji Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti gdje će se moći uvesti reda. Jer moramo biti realni i iskreni da znamo i sami da prema službenima pokazateljima državni proračun godišnje zbog djelovanja sive ekonomije ostane negdje uskraćen od 11 do 15 15 milijardi kuna. A ovo područje koje regulira i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti također je područje gdje ima, odnosno bilo je i dan danas ima puno sive ekonomije. ovdje moram kazati da smo mi zadnjim izmjenama Zakona vezano za uvođenje paušala na određeni način napravili jedan pomak u odnosu na one koji se bave iznajmljivanjem, znači u skladu sa hrvatskima zakonima koji se drže hrvatskih zakona, ali dogodilo se nešto sasvim obrnuto na što s pravom prosjeduju svi oni koji se legalno bave iznajmljivanjem ugostiteljskim dijelovima. Da je došlo čak do trenda da je smanjen broj legalnih iznajmljivača, a veliki je problem što se ne može doskočiti onima koji rade na crno. To je najveći problem, to je recimo problem i srednjeg Jadrana, to je problem i srednje Dalmacije, južne Dalmacije i tu niti inspekcija ima za sad odgovarajuće ovlasti pogotovo kad je riječ o strancima jer znamo kako gospodarski inspektor može ući u taj objekt koji je vlasništvo stranca. Može ući samo ako ima ovlaštenje od prekršajnoga suda. To je ogroman jedan problem, tako da i ovaj dio što smo mi, što je predlagatelj prihvatio i naše zahtjeve iz kluba HSP-a, a i iz drugih klubova, vezano za strance iznajmljivače, državljane Europske unije, da će oni moći dobiti taj status prema našem zakonodavstvu kad Hrvatska uđe u članstvo Europske unije, odnosno u veljači 2009. godine kao što je obvezala se Hrvatska prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Ne znamo kako i na koji način će se to rješavati. Uzmite pitanje Vira, recimo. Znate i sami koliko je bilo mađarskih objekata. To vam ima diljem, ima i drugih stranaca i to je dio koji moramo stvarno povesti dužnu pozornost i kod ovoga dijela reforme u sklopu rada pravosuđa pa i o Zakonu o prekršajima. Jer surova zbilja je i ta da sve prekršajne prijave, ne sve prekršajne prijave nego od 40 do 50% prekršajnih prijava, gospodarskih inspektora ne budu procesuirane zbog činjenice, to nastupi zastara. S jedne strane je velika opterećenost tako da su se jedine mjere u radu inspektora i za pitanje radnog vremena i za ove druge stvari jedine učinkovite su mjere bile te izricanje usmenog rješenja o zabrani rada 30 dana ili već o kakvom je slučaju bio riječ. riječ. Tako da je zadaća i na Vladi i na svima nama da stvarno zaštitimo one koji se pridržavaju hrvatskih propisa, koji su legalni, od ovih koji rade na crno. Pa prema tome, znači, ovo je iskorak u tome smislu, ali nije onaj iskorak kojim ćemo svi mi biti zadovoljni, a i koji će ići upravo u tome dijelu da se što je moguće u većoj mjeri suzbije siva ekonomija. Vezano za ovaj drugi problem, a odnosi se na uporabne dozvole, znamo kakva je situacija i taj rok od 5 godina mislim da je ovaj put primjeren. Naime, problem je nastupio za bivše vlasti zbog činjenice što je promjenom Zakona o komunalnoj djelatnosti omogućeno i priključivanje na struju i na vodu i sve ostalo i sad se sve vratilo kao bumerang, a imamo naravno i drugih situacija da recimo kada je riječ o iznajmljivačima da oni mahom imaju i građevinske dozvole i sve, ali nemaju uporabne dozvole tako da je taj rok sad dosta prihvatljiv da se u tome roku nastoji ovo sve riješiti. E sad vezano za ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu, vjerojatno vam je došlo do tipfelera u članku 38. stavku 5. vezano za strance i za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu također primjenjuje kao za ugostiteljske usluge u domaćinstvu, ali tu govorite članak 29., morate u stavku 5. krenuti od članka 28. jer članak 29., onda bi ispalo, očito da je došlo do tipfelera pa onda molim vas da to svojim amandmanom sami popravite. I također vezano kod članka 41. stavka 1. isto treba stajati gospodarski inspektor usmenim rješenjem u zapisnik, znači u zapisnik ili ta edikcija je u članku 40. jer ne možemo. Inspektor da bi donio usmeno rješenje to može samo u sklopu zapisnika jer zapisnički prvo konstatira činjenično stanje i onda donosi odmah mjeru i ona se upisuje u zapisnik i mislim da je ovo dobro rješenje vezano za članak 41. stavak 5. kad je kršenje radnog vremena ukoliko se u roku dva dana od dana donošenja usmenog rješenja uplati ovaj iznos mislim da će i ta mjera uspjeti uvesti reda pogotovo onima situacijama kad je u interesu baš tih ugostitelja raditi, a ne 30 biti tako da će voditi vjerojatno dužnu pažnju i računa. Sad se javlja onaj stari problem vezano za kategorizaciju s obzirom na radno vrijeme ugostiteljskih objekata i tu uvijek je prijepor između i u turističkim mjestima i recimo području Zagreba, recimo nama se obraćaju Zagrepčani, Zagrepčanke sa područja Jaruna koji normalno prosvjeduju vezano što je omogućeno svim razno-raznim ugostiteljskim objektima rad puno ono do duboko u noć, a nisu ispunjeni ovi uvjeti za kategorizaciju i sve ostalo. Takva vam je situacija i u turističkim mjestima, točno je da je posebno u turističkim mjestima, ali u tima turističkim mjestima žive i ljudi koji sutra idu raditi, znači koji su stanovnici tih turističkih mjesta i ali to sve je posljedica ove ove kategorizacije. Naime, tu se događaju vezano i za zaštitu od buke i za sve druge situacije i tu je očito da se tu mora dati i još neke jače ovlasti inspektorima u smislu jer znamo kakva je situacija tko ispituje kakva je zaštita i koliko taj tijek i proces dugo traje i onda normalno onaj kod koga dođu ispitivati zna što će se i kako će se dogoditi, hoće li doći ispitivati onda automatski u to vrijeme pazi da buka bude smanjena i sve ostalo. Znači korak je, iskorak je u tome dijelu, ali ostaje onaj najkrupniji dio, a taj je sankcioniranje rada na crno, sankcioniranje sive ekonomije i ta nelegalna konkurencija onima koji se pridržavaju hrvatskim građanima, koji se pridržavaju hrvatskim poduzetnicima. Hvala lijepo.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Kovačević je u obrazloženju zadnje izmjene postojećeg Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u kojem je se uvela uvođenje paušala u plaćanju boravišne pristojbe rekao da je radi toga uspostavljen pozitivan pomak u ovoj domeni, dakle da se smanjilo crno tržište, povećalo broj prijava itd. Vjerojatno je nadaleko poznatome ekspertnom timu kolege Kovačevića promaklo da je zapravo istina obrnuta, da se ovim donošenjem paušala, da se donošenjem paušala pogodovalo samo iznajmljivačima velikim iznajmljivačima koji imaju velike kapacitete na račun onih koji imaju male, a u obrazloženju za donošenje ovoga Zakona sam predlagač govori da je 20%, da je 20% crnog tržišta u ugostiteljstvu postoji i da stranci kao građani su prisiljeni da iznajmljuju na crno. Ovo je kolega komentar bio više. Klub PGS-a, SBHS-a, MDS-a, poštovani zastupnik Nikola Ivaniš. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče, članovi Vlade, kolegice i kolege. Dozvolite da vrlo kratko u ime kluba regionalnih stranaka prokomentiramo Konačni prijedlog Zakona o ugostiteljstvu i tu bih prije svega kazao nekoliko načelnih stvari. Prije svega, ocjenjujemo da je između prvog i drugog čitanja uistinu kao što je i rečeno došlo do poboljšanja teksta i da pred sobom imamo jedan zakon za koji se u načelu može kazati da je korak naprijed, odnosno da zakon sigurno stvara uvjete za bolje uređivanje ukupne ugostiteljske djelatnosti u budućnosti temeljem ovog Zakona negoli što je bilo do sada. Zakon liberalizira ukupno područje pružanja ugostiteljskih usluga i mi gledajući programski i svjetonazorski poziciju iz koje mi polazimo, a to je pozicija regionalnih stranaka cijenimo da je ta liberalizacija nužna, da je ona u skladu sa organizacijom društva kojem idemo i da je to dobro. Međutim, mi imamo jednu načelnu primjedbu. Prije nje dakle rekao bih da je pitanje i ukupnog uređivanja u skladu s onim što je u ovom području otprilike ono što se primjenjuje u Europskoj uniji, ono što je karakteristično za ovu djelatnost u europskim zemljama, e ali kada je to tako i sa ovim pitanjem prava na obavljanje i sa čitavim nizom mjera koje se ovdje navode mislimo da je dvojbena dužnost, odnosno potreba da imamo uopće ovaj članak 8. Zakona. Članak 8. Zakona nakon članka 7. koji je pobrojao tipove ugostiteljskih objekata govori precizno o tome o radnom vremenu ne znam hotela, kampova, barova itd. Jedno od načela na kojima počiva i sustav, na kojima počiva funkcioniranje vlasti u europskim zemljama je supsidijarnost. Mi smo u nekoj utakmici sa većim ili manjim uspjehom, sa većom ili manjom srećom, u utakmici sa Bruxellesom oko toga da ubrzavamo tempo i da bez obzira na probleme napredujemo prema Uniji. Supsidijarnost znači da sve što se može kvalitetno odlučiti na nižoj razini treba na nižoj razini vlasti i biti donešeno kao odluka. I supsidijarnost je ugrađena u temelje i načela funkcioniranje Donosimo cjelokupni integralni Zakon o ugostiteljstvu u kome postavljamo sustav na način da država određuje do kada će raditi ovaj bar, do kada će raditi ovaj restoran i da se onda ostavlja mogućnost intervencije u sat ili dva lokalnoj samoupravi. Što je dakle regionalna, gradska i općinska samouprava ukoliko ne može odlučiti do koliko će raditi koji ugostiteljski objekt? Mislimo da bi predlagatelj trebao ustvari sa svojim amandmanom da makne članak 8. i da u njemu, tim amandmanom kaže da o radnom vremenu pojedinih ugostiteljskih objekata odlučuju predstavnička tijela općina i gradova na području kojih djeluju ugostiteljski objekti. Mislimo da bi to bilo u duhu ugrađivanja modela supsidijarnosti uz sve ono u što možemo to ugraditi i da bi to bilo daleko bolje rješenje i u tom smislu predlažemo državnom tajniku da do usvajanja ovog zakona to promijeni jer zaista objašnjavati ili to da je potrebno reći da netko može radit do 10 ili do 12 sati bez da je to stavljeno u korelaciju recimo sa zakonskim propisima o buki, govori da i sam članak 8. ustvari nedosljedan i ovakav kako propisuje …/Govornik se ne razumije./… Mi imamo precizno zakonodavstvo o buki o kojemu bi moralo ovisiti i u konačnici radno vrijeme a to se u korelaciji s tim ne stavlja. Iz tog razloga bi to jednostavno trebalo prenijeti predstavničkim tijelima gradova i općina koja u skladu s tim propisima onda rješavaju i donose odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. U tom slučaju mi bismo bili zadovoljni i podržali bismo zakon i u cjelini. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Poštovani zastupnik Rade Ivas. Izvolite! Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege! Ja ću u kratkim crtama komentirati Prijedlog konačnog prijedloga Zakona o ugostiteljstvu tvrdnju da se radi o jednom dosta kvalitetnom zakonu koji je poboljšan daleko poboljšan u odnosu na onaj koji je bio u prvom čitanju, prihvaćajući jer je predlagač prihvatio određene primjedbe i sugestije koje su dati u prvom čitanju. Smatram da je zakon ovakav treba prihvatiti jer on među ostalima i pruža jednu moderniju i kvalitetniju percepciju samog ugostiteljstva. Inače stari zakon ili postojeći zakon donesen je davne '95. godine. On je do sada nekoliko puta mijenjan, ukupno 10 puta. I dobro je što se predlagač odlučio na donošenje cjelovitog zakona a ne vršenje izmjena i dopuna. Razlozi zbog kojeg se predlagač odlučio na novi zakon možemo te razloge grupirati u nekoliko grupa. Naime, česte izmjene i dopune zakona sigurno dovode do nerazumijevanja u primjeni teksta a i do teškoće u primjeni samog zakona a i teškoće u provedbi i nadzora. postojeći zakon nije usklađen u potpunosti sa stečevinama Europske unije a naročito se ta neusklađenost odnosila na pružanje usluga u domaćinstvu gdje se nije dozvoljavalo stranim državljanima koji su vlasnici nekretnina u Hrvatskoj iznajmljivanja tih svojih soba i smještaja. Novim zakonom propisuje se jednake uvjete iznajmljivanja domaćih i stranih državljana odnosno državljana Europske unije. I međutim, dobro je što se primjena ove odredbe odgađa do ulaska Hrvatske u punopravno članstvo Dalje, provođenje mjera za suzbijanje sive ekonomije kao i provedba Nacionalnog programa zaštite potrošača traži također izmjene postojećeg zakona a to se prvenstveno odnosi na propisivanje većih iznosa novčanih kazna za prekršaje koji se tiču nelegijalnog obavljanja djelatnosti kao i davanja većih ovlasti gospodarskim inspektorima u tim slučajevima. Isto tako bilo je potrebno izmijeniti postojeći zakon radi stavljanja u zakonske okvire određene do sada neobuhvaćene ali u praksi primjenjivanje djelatnosti odnosno izostavljanje onih koji više ne odgovaraju razvoju hrvatskog gospodarstva. Tako je u točki 3. zakona se taksativno navode osobe koje i bez formalno registriranog ugostiteljstva mogu obavljati tu djelatnost. Tako se u taj krug pored ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima prirode te ugostiteljsko obrazovnih ustanova predlaže da ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati i lječilišta, Hrvatski ferijalni savez, Hostelski savez, Hrvatski planinarski savez, lovačke udruge. Dobro što su se tu ubacile i ribičke udruge kao i Udruge nacionalnih manjina. Ustvari, ovim predlagač prihvaća ono faktično stanje jer su oni i do danas pružali takvu uslugu i smatram da je ovo dobro i da to može samo pridonijeti raznolikosti u obogaćivanju turističke ponude a da pri tom neće dovesti do tržišne neravnopravnosti. Isto tako odmaralište kao specifične kategorije koje su u starom zakonu bili regulirani treba u potpunosti komercijalizirati odnosno propisati da da njima samo možemo pružati usluge u profesionalnim ugostiteljima. Ono što je bitno starim zakonom a novim se mijenja to je da je radno vrijeme svojim odlukama propisivale su jedinice lokalne samouprave. U mnogim sredinama to je dovodilo do čestih pritužbi na dozvoljeno radno vrijeme kako lokalnog stanovništva tako i gostiju pa je tako u članku 8. propisano da će radno vrijeme se određuje jedinstveno za sve ugostiteljske objekte i da se ovim zakonom to propisuje a da se jedinicama lokalne samouprave ostavlja mogućnost da oni mogu propisati dulje radno vrijeme za 2 sata, da mogu odrediti lokacije na kojima ugostiteljski objekti mogu raditi od 0 do 24 sata te da uvedu mjerila po kojim će moći Poglavarstvo i po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte odrediti i raniji završetak radnog vremena. Dobro je što je predlagač i prihvatio prijedlog da ugostitelji mogu poslovati u dvojnim objektima a što znači da ukoliko ispunjavaju uvjete mogu raditi i po danu i po noći jasno uz ograničenje, jedno jedno ograničenje a to je iznošenje pića radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora. I smatram da će uz jednu strogu kontrolu radnog vremena će se moći postići to da se zadovolje interesi kako lokalnog stanovništva tako i turista koji traže mir. Važno je ovdje napomenuti a to je isto prihvaćeno iz rasprave u prvom čitanju da gospodarski inspektori neće vršiti zapečaćivanje ugostiteljskog objekta ukoliko je on bio u prekršaju zbog prekoračenja radnog vremena ukoliko on u roku dva dana podnese dokaz da je podmirio obveze obveze odnosno uplatio 30 tisuća kuna. I vjerujem da će ubuduće ugostitelj itekako paziti da ne bi prekršio radno vrijeme. Prema važećem zakonu građani su mogli iznajmljivati gostima sobe, apartmane i kuće za odmor kojih su vlasnici. Podaci pokazuju da je gotovo 40% smještajnih kapaciteta kojima raspolaže hrvatski turizam u domaćinstvu građana i struka to ocjenjuje da nije dobro zbog toga se tu i prišlo i izmjenama pa je u konačnom prijedlogu zakona propisano da će se moći privatni iznajmljivač iznajmljivati najviše sedam soba a ne više deset koliko je bilo propisano u postojećem zakonu odnosno ne više dvadeset nego četrnaest kreveta. Za iznajmljivanje većeg broja kreveta odnosno soba morat će otvoriti obrt za što mu je i zakonodavac dao jedan prijelazni period u roku od pet godina. S obzirom da sam u prvom čitanju stavljao primjedbe da bi trebalo povećati ovaj broj mislim da je dobro i prihvaćam Odbora za turizam da se ipak to poveća na kreveta odnosno na osam soba. I još mogu kazati da je dobro što je ovlaštenje za provođenje nadzora nad poštivanjem zabrane uživanja alkohola maloljetnicima, da su za taj nadzor sada po novom prijedlogu zakona ovlašteni policijski službenici jer je zasigurno da će oni s obzirom da se nalaze na terenu, da su stalno u kontaktu sa ugostiteljskim objektima i njihovim gostima moći lakše i kvalitetnije uočiti ovaj prekršaj. Možda je ovdje još trebalo definirati na koji način će ti policijski službenici samo tu kontrolu, da li alkotestima itd. Na kraju, smatram da se radi o dobrom zakonu i da isto treba prihvatiti. Hvala Hvala. Nekoliko replika. Prvi poštovani zastupnik Anton Peruško. Izvolite! **Peruško, Anton (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Iskoristit ću poslovničku mogućnost replike iako se sa kolegom Ivasom u mnogočemu slažem ali povod će mi biti njegova konstatacija da je od prvog do drugog čitanja u mnogočemu poboljšan tekst konačnog prijedloga zakona što i ne sporim, u djelu ne sporim. Međutim, javio sam se isključivo zbog jednog konkretnog problema. U članku 3. nabrojano je koje sve institucije mogu obavljati djelatnost pod određenim uvjetima, pa nabraja javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima, zdravstvene ustanove, ugostiteljske i obrazovne ustanove, Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Hrvatski planinarski savez, lovačke udruge, ribička društva, udruge pripadnika nacionalnih manjina, ustanove koje obavljaju kazališnu djelatnost, i apsolutno se slažem s time. Ali, bilo je i kod prvog čitanja puno prijedloga nas da se ovdje uključe i amaterske sportske udruge. Jedino što je ostalo vani ostala su amaterska sportska društva i ne bih htio da na takav način iskazujemo odnos prema sportu u Hrvatskoj, prema preko više stotina tisuća sportaša. U Istri ih ima samo 16,5 tisuća registriranih i svi mogu a znamo na koji način oni na neki način ajmo reći uvjetno u situaciji kakva je ovdje ostvare i nekakav mali dohodak zbog pokrića isključivo troškova natjecanja. Neki dan smo imali na raspravi Prijedlog zakona o pružanju usluga pa je isti slučaj, i nigdje, nikako da nam taj sport uđe. Donijeli smo Zakon o sportu, rekli smo na određeno vrijeme smo zamrznuli 700 milijuna kuna profesionalnih klubova ali ja vas uvjeravam za ove za koje smo donijeli odluku da se zamrznu na rok od pet godina praktički neostvarivo. Ja vas molim gospodine državni tajniče da vi vlastitim amandmanom popravite ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Rade Ivas. **Ivas, Rade (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa uvaženi zastupnik ustvari je dopunio moju raspravu s prijedlogom zašto predlagač nije prihvatio sugestiju iz rasprave da se i športske udruge omogući bavljenje turizmom, ugostiteljstvom iako za to nisu …/Govornik se ne razumije./… Mislim, ja s tim ne bi imao ništa protiv da je to i ugrađeno. Prema tome, dapače da je to ugrađeno bilo bi dobro. Hvala lijepo. Hvala. Druga replika poštovani zastupnik Valter Poropat. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Eto, kolega Ivas je u svom izlaganju rekao da će ovim zakonom doći do poboljšanja percepcije cjelokupnog ugostiteljstva. Moram reći da kolega Ivas doći će dobrim djelom do poboljšanja koncepcije cjelokupnog ugostiteljstva, no smanjenjem ovlasti predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave poremećeni su kriteriji za određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata s čime će doći do opadanja percepcije cjelokupnog ugostiteljstva a to govorim zbog toga jer ne može se desiti da u jednoj općini ili u jednom gradu, turističkom gradu ne možete jednostavno na taj način rješavati radno vrijeme. Dakle, strategija razvoja jednoga grada ili jedne općine, ili regije može biti takva da određuje takve stvari kao što su radno vrijeme jer ono donosi u konačnosti sveobuhvatnu strategiju razvoja tog grada ili te općine. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Rade Ivas. **Ivas, Rade (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam u svojoj raspravi kazao da među ostalim ovaj zakon će donijeti i jednu moderniju percepciju samog ugostitelja što se i slažemo, da li zbog toga što je "donekle" ograničeno pravo jedinicama lokalne samouprave da određuju vrijeme, radno vrijeme, neće odnosno ugrozit će tu percepciju to je upitno. Ja smatram da je, da je dobro što se uvodi i jedinstveno radno vrijeme jer sam se ne razumije./ … da je raznoliko uvođenje tog radnog vremena izazivalo dosta problema u područjima, jedinicama lokalne samouprave kako lokalnog tako i stanovništva, tako i turista a da su jedinice lokalne samouprave ipak nisu isključene iz toga. Oni mogu produžiti radno vrijeme za 2 sata. Mogu skratiti radno vrijeme, mogu odrediti lokacije gdje će ugostitelj moći raditi i cjelodnevno i noćno. Znači imaju određene uvjete. Ali smatram da ipak zakon u cjelini stvara jednu kvalitetnu percepciju ovog modernog ugostiteljstva. Hvala lijepa. Evo kolega Ivas je, vi ste rekli da je dobro da se izjednačuju uvjeti za obavljanje ugostiteljskom djelatnošću građana Hrvatske i građana međutim istovremeno je dobro da se to, da se to odgađa do ulaska Hrvatske u Europsku uniju. I sad gledajte da li je to, da li je ta tvrdnja posljedica na neki način grižnje savjesti jer znamo što će se to dogoditi, ali zašto ja osobno također smatram da je to dobro? Mi moramo budući da težimo Europskoj uniji mi moramo liberalizirati ovo tržište međutim divlja liberalizacija, nekontrolirana nije dobra. Zašto se nedvojbeno ne ograde instituti zaštite legalnosti neke građevine u kojoj se obavlja ugostiteljska djelatnost jer u tom slučaju evo imamo primjer na Viru, imamo slučajeve teatralnog rušenja objekata koji već 20 godina postoje i u kojima se crno iznajmljuje pogotovo stranci. Evo stranci mislimo masovno Mađari i neki drugi da ne bih koga uvrijedio ili potcijenio neku europsku naciju. Masovno se iznajmljuje na crno u nelegalnim objektima i sada se mi sjetimo nakon 20 godina i više nakon što to postoji da treba to rušiti. Kad bi se sada evo imamo sada prilike da u ovaj zakon ugradimo odredbe kojom ne može se dobiti dozvola za rad ako objekat nije izrađen na temelju valjane građevne dozvole i problem je apsolutno riješen. Jedino o tome se radi. i to je taj način kontrole odnosno ugradnje kontrolnih mehanizama da se ne dešavaju ovakve stvari. Hvala gospodine predsjedniče. Pa ja se dosta mogu složiti sa uvaženim zastupnikom međutim činjenica je da u Hrvatskoj dosta stranih građana imaju u vlasništvu apartmana, kuća za odmor i da se oni i danas bave iznajmljivanjem tih svojih objekata ali na crno. Prema tome to moramo legalizirati, moramo im dati mogućnost da si i oni to, to obave znači da izvršimo usklađivanje našeg zakonodavstva Međutim kazao sam da je dobro što se to odgađa pa iz čistog razloga da poštujemo te principe kad uđemo u Europsku zajednicu onda ćemo omogućiti tim strancima, članovima država Europske unije da oni pod istim uvjetima mogu obavljati tu djelatnost u Hrvatskoj kao što ćemo i mi moći u tim zemljama obavljati tu djelatnost. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir prijavu rasprave u trajanju od 10 dana po ovoj točci. Poštovani zastupnik Jure Bitunjac. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlog zakona koji je pred nama je sveobuhvatan, integralan zakon svakako je za pohvaliti činjenicu da primjedbe od nas koji smo sudjelovali u prvom čitanju, raspravi u prvom čitanju po prijedlogu zakona dobar dio primjedbi koje je procijenio predlagatelj su prihvaćeni i oni su koncipirani u ovom Konačnom prijedlogu zakona o kojem danas raspravljamo ovdje u Hrvatskom saboru. Zakon o ugostiteljstvu se ne razumije./ … samog zakonodavstva, a kada je riječ o toj djelatnosti u skladu sa regulativom Europske unije u ovom dijelu, u ovoj djelatnosti i smatram da je ovo šansa svakako i ukupne gastronomske ponude u Republici Hrvatskoj na našem selu i onom što čini tradiciju kako na selu tako i u čisto turističkom sektoru jest da sačuvamo posebnost i zasebnost. Prema tome prilagođavanje zakonodavstva generalno govoreći ne znači uvijek i nije ni u kom slučaju poništavanje odnosno onih domaćih vrijednosti i raznolikosti koje Hrvatska ili bilo koja druga zemlja koje su članice Europske unije imaju. Ja bih obratio pažnju sad na određene članke s obzirom na diskusije koje su bile prije mene i kad je riječ i o radnom vremenu, konkretnom članku 8. smatram da je predlagatelj dobro definirao radno vrijeme. To je na bazi iskustava bar po mojoj procjeni, koji je specifičan i kad je riječ o priobalju, ali i kad, koji je karakterističan i za kontinentalni dio Hrvatske. Ovim odredbama kojima se omogućava plus minus dva sata prije početka radnog vremena odnosno nakon završetka kako je tu propisano mislim da je to jedan dobar prijedlog i da daje jedinicama lokalne samoprave, općinama, znači i gradovima da svoje specifične uvjete mogu … /Govornik se ne razumije./ … ali kažem ovo je jedan dobar prosjek. On je izračunat sigurno temeljem određenih iskustava i spoznaja smatram da svaki grad, svako naše mjesto i u Priobalju će naći prostor da eventualno produženjem ili skraćivanjem radnog vremena kako je tu dano da može može prilagoditi svoje radno vrijeme prema potrebama dotičnog mjesta, dotičnog grada. U svakom slučaju znam iz iskustva da su mnoge jedinice lokalne samouprave i mnogi vijećnici koji sudjeluju u predstavničkim tijelima jedinicama lokalne samouprave imali poglavito u Dalmatinskoj zagori, mogu reći dosta restriktivan pristup kad je riječ o radnom vremenu pa je se nastojalo da kafići ili ne znam koji drugi ugostiteljski objekti rade kraće tobože radi mladih i tako dalje, a danas vidimo da mladi i u Zagrebu i u Sinju izlaze po prilici u isto radno vrijeme. To je 11 sati navečer. I to je činjenica. Što se tiče buke koju je jednom netko spomenuo ja sam i prilikom prvog čitanja izrazio svoju rezerviranost. Ona nije predmet ovog zakona niti može ovim zakonom biti tretirana ali smatram da mnogim bar mojoj generaciji ili kad idemo na odmor da nam često puta smeta kad smo u nekom na otoku ili uz priobalju da nam smeta glazba koja trešti da cijelo misto, mjesto odjekuje od tih decibela. A imamo slučajeva da na jednoj terasi svira jedna glazba, na drugoj druga i kad dođete negdje između onda ne čujete što je to po prilici. Uglavnom svak nabija ja bih rekao često puta se nabija ta glazba, muzika do daske i onda imamo jedan teror cijelog mjesta, tako da ni u 2 sata po ponoći ne možete zaspati. Ali to nije predmet ovog zakona niti zakonodavac to tretira u ovom zakonu. Smatram da bi to, znači kad je riječ o javnom redu i miru i odredbama jedinica lokalne samouprave to pitanje trebalo biti regulirano. Točenje alkohola u članku 12. osobama mlađim od 18. godina je na primjeren način regulirano. A inače je to jedan problem koji je prisutan ne samo u Hrvatskoj, nego i u ostalim državama Europske unije i inače tako da je često uz sva upozorenja da je često provesti odredbe ovog zakona u svakom slučaju. Ovdje je tu, zakonodavac je to predložio dosta fleksibilno tako da ne bi bilo sankcija kao u onom prvom čitanju gdje sam ja imao određene primjedbe gdje bi ljudi koji rade u ugostiteljstvu konobari morali legitimirati svaku osobu. Ali mislim da je to problem koji je prisutan, na kojem treba raditi i u prvom redu u obitelji da bi djeca koja su, nisu navršila odnosno mladići i djevojke koje nisu navršile 18 godina da ne konzumiraju alkohol. S obzirom da ja dolazim iz Dalmatinske zagore, onda svakako sam obratio posebnu pozornost na članak 38. koji govori o ugostiteljskim uslugama u seljačkom domaćinstvu. Područje Dalmatinske zagore svakako odredbe ovog zakona, mislim oni ljudi koji imaju a već su kazali da imaju interesa kad je riječ o pružanju određenih ugostiteljskih usluga smatram da je dobro koncipirano. Jednu primjedbu bih rekao na članak 38. stavak 2. točka 5. jakih alkoholnih i alkoholnih pića. Mislim da nije tu došlo do lapsusa. Možda se misli na bezalkoholna pića, jer ovako mi nema neke etimološke logike, jezične neke logike, jakih alkoholnih i alkoholnih pića. Znači točka 5. Mislim da je predlagatelj mislio vjerojatno na bezalkoholna pića koja se pripremaju u kućnoj radinosti, znači kući koji su neki domaći proizvod jer ovako mislim da nema dva puta stavljati jednu te istu riječ, pa bih evo predložio da se to ima u vidu i ako sam u pravu drago mi je što sam pomogao da ta pogreška bude ispravljena, a to mi je i obveza. U svakom slučaju smatram da kad je riječ o ponudi seljačkih domaćinstava da to može biti doprinos ukupnoj, ugostiteljskom bogatstvu bogatstvu naše te ponude i ukupnoj turističkoj ponudi. Svakako da Dalmacija, unutarnji dio Istre, da ima tu velikih šansi, velikih mogućnosti i da uz raznovrsnu hranu, zdravu hranu, dobar okoliš i kulturnu tradiciju da to sve može biti dio jedne opće ponude, turističke ponude u Republici Hrvatskoj. S obzirom da je turizam važna grana i jedan od pokretačkih snaga ukupnog gospodarstva Hrvatske. Ugostiteljstvo je svakako bitan i nezaobilazan čimbenik, te smatram da sve mjere, prijedloge koje je Vlada predlagala a i koji su poticaji za razvoj na ovaj sektor, na ovaj segment u ukupnoj turističkoj ponudi. To je ugostiteljstvo, a svakako mogu posvjedočiti da i naša županija Splitsko-dalmatinska dala je svoj obol. sve ove stvari moramo podignuti na višu razinu i to će značiti jedno bogatstvo i jedan novi stimulans i u zapošljavanju, rješavanje socijalnih problema, migracije iz sela u grad itd. Na kraju još jedanput želim reći da je zakon dobro koncipiran, da je ovo jedan odličan zakon i smatram da su prijedlozi i primjedbe prihvaćeni, ugrađeni u ovaj Konačni prijedlog zakona samim time da mi kao saborski zastupnici imamo jedan dobar prijedlog i nadam se da će ga svi saborski zastupnici i političke stranke podržati. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika. Poštovani zastupnik Valter Poropat. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Da, kolega Bitunjac spominjao je teror jake glazbe koja trešti, jel tako? No problem je sigurno tamo gdje je buka nesnošljiva. No, ovdje se zaboravlja na vibracije koje se prenose konstruktivnim dijelovima zgrada. Vibracije u pojedinim primjerima su puno gore od same buke i tu smatram i tu sam govorio i u svom izlaganju kad smo radili na prvom čitanju ovog prijedloga zakona da zakon itekako treba poraditi na vibracijama naročito u zgradama koje imaju višestruko korištenje. Dakle, stambeno-gospodarski dio. Taj dio konstruktivnih dijelova zgrada itekako treba rješavati na način da se vibracije ne prenose jer kod prenošenja vibracija nemoguće je to nakon toga odstraniti. Odgovor na repliku. ta akustična, zvučna izolacija. Prema tome ne može niti jedan bar biti, niti jedan noćni klub dobiti dozvolu ako je on u prizemlju ili u podrumu neke zgrade, a da stanari koji su iznad da budu ugroženi. To je stvar s jedne strane i svakako je stvar i nadležnih inspekcijskih službi Prema tome, to je stvar koja se treba na taj način rješavati, a ovo što sam ja govorio jest čisto prolazak bilo vas ili mene preko nekog malog trga u nekom našem malom gradiću je de facto tamo u dva sata noću, nekad ne spavamo idemo i mi malo kasnije leći i gdje onda muzika trešti, glazba trešti na jednom mjestu, na drugom i mislim da to nije baš da je to recidiv kojeg smo imali još unazad dvadesetak, trideset godina i da polako koliko ja znam i u većim turističkim centrima te se stvari stavljaju kako bih rekao ad acta. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, pomoćniče, kolegice i kolege. Ovo je jedna dobra praksa koja se uobičajila upravo u ovom resoru turizma. Neki dan smo imali o uslužnoj danas je turistička djelatnost. Dakle, proizvodimo i zakone i u prvom i drugom čitanju baš onako kao što se to zahtijeva od nas koji smo turistička zemlja i od koje se zahtjeva da dalje razvoj u turizmu napravi veliki iskorak. Naravno bez normativne djelatnosti to nije bilo moguće. Stoga mi je drago da se je i ovaj zakon našao pred nama u drugom čitanju što je predlagatelj mnoge od korisnih sugestija uvažio, bez obzira s koje su strane došle, jer ipak je jedna važna činjenica da nakon 10 godina prijašnjeg još važećeg zakona uz brojne izmjene i dopune treba biti praksa da se prijedlogom zakona u ovom slučaju u ugostiteljskoj djelatnosti riješi cijela materija. Iako je to za predlagatelja izrađivača mnogo teži i složeniji posao, ali on upravo olakšava primjenu ovog zakona od onih turističkih ureda, bez obzira gdje se nalaze na otocima, u priobalju ili primjerice u Dalmatinskoj zagori, tako i oni koji se bave turističkim propisima, ugostiteljskoj djelatnosti, odvjetnici, pa na kraju i prekršajni suci. Posebno mi je drago jasno istaknuto u članku 3. između ostalog da se ugostiteljsku djelatnost pod uvjetima koji su propisani ovim zakonom mogu baviti zdravstvene ustanove, odnosno lječilišta, što će pozdraviti svi na makarskoj rivijeri, posebno Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju kojoj će ta dvojnost, dvojbenost i zapravo nedorečenost vrlo koristiti u daljnjem razvoju upravo iz zdravstvenoga turizma. Naravno da tu šansu neće propustiti ni iskoristiti Hvar koji je u svojoj 140 godišnjoj turističkoj povijesti, točnije 138 godina ima uvijek i zimski turizam upravo za one koji boluju od raznih bolesti respiratornog dišnog sustava. Odredba članka 8. Mnogo je bilo prijedloga sa svih strana. Konačno treba reći što je to radno vrijeme koje će biti u cijeloj državi ujednačeno. Pojedine i to predstavnička tijela i poglavarstva mogu, predstavnička tijela u iznimnim uvjetima mogu odrediti da to bude za najduže 2 sata više, a poglavarstva i niže od onoga što se može napraviti. Naravno nije predmet ovog zakona da se govori o zaštitama na radu. I za nas koji dođemo u takvim prostorima ne samo oni koji se prošetavaju to bi trebalo postrožiti. Ne u ovom zakonu, ali u drugim zakonima upravo onaj dio koji se bavi ugodnošću boravka u objektu. Ne samo od buke nego klimatizacije, ventilacije. Jer ne može se popiti čaša dobrog vina u 2 ure po ponoći ako se ne može pričati međusobno ili ako nedovoljno ventilira zrak pa se ne može unutra boraviti, bez da se čovjek ne uguši. To je razlog vrlo opasno i to treba u propisima o zaštiti nas korisnika i onih koji rade u tim objektima pooštriti. Vjerujem da će ovu sugestiju iskoristiti naš predlagatelj koji će prenijeti kolegama iz drugih mjerodavnih tijela. Vjerujem da i propisi koji su ovdje navedeni u članku 39. i 40. doista će služiti i upravni inspekcijski nadzor, a posebno u provedbi inspekcijskog nadzora u području ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanju ugostiteljskih usluga gospodarski inspektor će usmenim nalogom u zapisniku donijeti rješenje usvojeno da se utvrde, da se otklone utvrđeni nedostaci i da će zabraniti najduže na rok od 30 dana upravo rad tom objektu. Ovo treba znati da upravo ovakvim strogim propisima, ali i usmenim donošenjem rješenja treba uvesti red ili ga nastojati uvoditi u redu u svakom segmentu pa tako i u ovome. Jer onaj koji ne bude 10 dana radio ili 20 usred sezone taj taj nedostatak i taj gubitak on neće moći nadoknaditi pa taman da sezona traje do Božića. I zato je vrlo važna nomotehnički, ali i vrlo detaljno uređen taj članak inspekcijski i upravni nadzor kojega treba svakako ohrabrivati da i drugi također vrlo važni propisi koji su odlučni za život o rad, ali i za gospodarski razvitak mogu ga donijeti. Usklađivanje. Dan je jedan rok primjeren rekao bih 5 godina poslije kojeg nema isprike mogli smo, a nismo, nismo znali, jer u ovom postupku nije ovaj prijedlog došao kod nas klupe sve udruge, svi su se očitovali, svi oni zainteresirani, a ne može se reći da je sad turistička sezona pa da nemaju vremena. Sad je bilo njima vrijeme da se uključe i korisnim, praktičkim rješenjima predlagatelj ovog zakona sugerirati kako to riješiti. Također zakonsko smanjenje sadašnjeg kapaciteta kreveta, smještajnih jedinica vrlo su važni da se napravi onaj nužan preduvjet za navedeno usmjerenje hrvatskog turizma. Ograničenja su u Njemačkoj, i u Austriji, u Italiji, u raznim drugim turističkim zemljama koje prednjače uopće u svijetu da se na ovaj način razvija ugostiteljska razvija ugostiteljska djelatnost. Naravno ovaj zakon i usklađuje našu zakonodavnu, zakonodavstvo sa zemljama Europske unije. Zašto to uvijek ističimo? Iz razloga jer upravo najveći broj turista iz razvijene iz razvijene Europe dolazi kod nas na godišnji odmor. Ovime zakonom je u bitno olakšano poslovanje ugostitelja. Daljnji razvoj turizma baš za mlade kojima je namijenjeno, razni poticajni krediti, u to smo imali i HBOR, Prijedlog Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koji je upravo poticajnim mjerama omogućio mnogim razvoj malog hotelijerstva, visokih standarda u izradi baš smještajnih kapaciteta koji se ne može posramiti bilo koji, bilo koja zemlja koja je u turizmu razvijenija od naše. Naravno da u pravilu treba kazati ovaj zakon će pridonijeti i većoj zaposlenosti, a s time i smanjivanju rada na crno, jer onaj koji želi ozbiljno se baviti turizmom onda treba znati da upravo treba na taj način sukladno zakonu i propisu bavit se svojom djelatnošću. Tako da svatko bude zaštićen u svakom pogledu. Vjerujem da će ovaj zakon biti donesen. Da će vrijeme prilagodbe mnogi iskoristiti da povećaju kvalitetu svojih usluga i da razviju posredno i druge djelatnosti koje prate turizam. Zato ovaj zakon pozdravljaju ne samo otočani i priobalje, već i svi oni koji su se do sad bavili na nekim skromnijim načinom, seoskom turizmom, lovačkim turizmom, jer i to znači određena jamstva upravo onima koji su došli se odmoriti, rekreirati, napuniti akumulatore da mogu to napraviti na zadovoljstvo svoje i svoje obitelji. (HDZ)** Hvala. Replika, poštovana zastupnica Mirjana Brnadić. **Brnadić, Mirjana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo kolega Peronja u svom izlaganju je kazao nešto o uvjetima boravka gostiju u ugostiteljskim objektima kao i o uvjetima zaštite na radu, odnosno rada i boravka zaposlenika u ugostiteljskim objektima kada je u pitanju klimatizacija, odnosno buka. Pa evo ja bih tu par riječi kazala da je upravo u ovom zakonu je dobro to što je riješeno da objekti moraju imati uporabnu dozvolu, a uporabnom dozvolom se rješavaju i klimatizacija i zaštita od buke, tim više što kod otvaranja ugostiteljskih objekata sanitarna inspekcija mora izdati uvjerenje da su primijenjena pravila Zakona o buci, da su izvršena ispitivanja buke šta je često veliki problem to smo čuli iz svih izlaganja. Međutim tu mislim da će se nešto morati mijenjati i u Zakonu o buci i o Pravilniku o utvrđivanju razine buke. Kad se utvrdi buka trebalo bi staviti određene ograničivače neće imati mogućnosti vlasnici ugostiteljskih objekata da pomjeraju razinu buke u svojim ugostiteljskim objektima. A kada ste govorili o mjerama koje poboljšavaju inspekcijski nadzor u ugostiteljskim objektima, ja bih tu naglasila da vrijednost ovakvih zakona je u tome ako omogući učinkovit i efikasan nadzor nad provođenjem mjera utvrđenih u zakonu. U ovom zakonu mislim da u jednom segmentu nije dobro riješeno u članku 43. gdje se govori o zabrani kampiranja na nedozvoljenim mjestima gdje se dozvoljava donošenje rješenja. Ja tu imam primjedbu i napisala sam čak jedan amandman gdje to treba zabraniti usmenim rješenjem što je učinkovito i efikasno djelovanje i provođenje nedozvoljenog kampiranja. Hvala.

Upravo je ovaj prijedlog zakona ukazao da bi mnogi drugi trebali slijediti suvremene tehnološke, ali i druge razloge i upravo postrožiti ovu zaštitu na radu. Jer mi svi koji idemo u barove do 2, 3 ure po ponoći, mi znamo da je loša ventilacija, da je loša buka, da kad izađete vanka da ne znate glavu. Evo kolega Bitunjac je to potvrdio i kad šeta malim mjestima, a pogotovo kad ste unutra. Dakle te druge treba ohrabriti. I svakako drago mi je da je ovaj usmeni nalog o zabrani, to je replika, dakle nije ovaj zakonodavac, rečeno je to drugom i usmeno rješenje, da postaje se potpuno učinkovito i u svakom segmentu izvršavanja ovog zakona. Stoga je ovaj još jedanput zakon, moderan i učinkovit čemu trebamo težiti u drugim segmentima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Što Hvala lijepa gospodine predsjedniče. razumije./ … izlaganju, slažem se sa kolegom Peronjom kada je rekao da su neke europske turističke zemlje uvele određena ograničenja kao što su Italija, Austrija i Njemačka. Međutim gospodine Peronja ta ograničenja su sasvim neke druge naravi, ali radno vrijeme ugostiteljskih objekata sigurno te države ne određuju. A da ne govorim o licencama, konkretno što se tiče ugostiteljske djelatnosti, to je najteže što se može dobiti. sve te stvari su u ingerenciji općina jer konačno ulaze u strategiju razvoja tih općina, odnosno tih regija. Vrlo konkretno. Zakonodavac ističe da je zakonsko smanjenje sadašnjih ograničenja brojeva soba, kreveta, smještajnih jedinica za građane u domaćinstvu čini nužnim preduvjetom za navedeno navedeno usmjerenje hrvatskog turizma. U Njemačkoj do 10 soba, Italija najviše 4, s ne više od 6 kreveta i za ne više od 6 gostiju. Austrija, ograničenje ovisi o pokrajinama. U pravilu 7 do 10 soba. U Hrvatskoj imaju 7 soba, … /Ne razumije se./ … kapaciteta potrebno pratiti određenim poticajima. U nedjelju u Austriji vi nemate doista gdje niti marendat, a kamoli ručat jer se ne radi u skijališnim sezonskim mjestima, primjerice Bagdastan ili svi oni tamo koji baš sezonski djeluju. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Turizam je jedan od najznačajnijih čimbenika gospodarskog razvoja Hrvatske, a ugostiteljska djelatnost u funkciji sveukupne turističke ponude bitno utječe na taj razvoj turizma i to je možda bio jedan od najvažnijih razloga za donošenje ovog modernog bi se reklo zakona koji koji omogućava bolji razvoj ukupnog turizma u Hrvatskoj. Osim tog razloga dosadašnji Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti rekli smo već, je doživio 10 izmjena i dopuna. Osim toga važeći zakon nije bio u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije. Osim toga planom kratkoročnih i dugoročnih mjera za suzbijanje sive ekonomije tek ovim zakonom moglo se doskočiti nekim nekim koji su izbjegavali svoje zakonske obveze. Te mjere prvenstveno se odnose na propisivanje većih iznosa novčanih kazni za prekršaj koji se tiče nelegalnog obavljanja djelatnosti, odnosno pružanja usluga i davanja većih ovlasti gospodarskim inspektorima u takvim slučajevima. Ovim toga, nacionalni program djelovanja za mlade također predviđa mjere kojima je cilj razvoj turizma za mlade, širenje mreže smještajnih objekata namijenjenih prvenstveno mladima, a sukladno međunarodnoj praksi za pije provođenje su nužne mjere ovog važećeg zakona. Znači ovo su svi bili razlozi, a osim toga nakon prvog čitanja, nakon primjedbi mnoge su od tih primjedbi usvojene tako da je ovim zakonom se konačno uređuje i omogućava ugostiteljska djelatnost udrugama kao što su Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Hrvatski planinarski savez, zatim lovačke udruge, ribičke udruge, Udruge pripadnika nacionalnih manjina, ali ono pa čak eto u nekim ustanovama, kao što je kazališna djelatnost gdje privatnici i privatne ugostiteljske nemaju interesa da tu otvaraju svoje ugostiteljske objekte radi nedovoljne profitabilnosti. Naročito se radujem što konačno zdravstvene ustanove i lječilišta su uvrštene u tu kategoriju koje mogu imati i ugostiteljsku djelatnost u svojem opisu rada jer tu će tek moći biti, omogućit će se pružanje kompletne usluge u zdravstvenom turizmu. Eto u kontinentalnom dijelu Hrvatske sve toplice teže tome koje su se do sada na različite načine snalazile kako bi doskočile, izbjegle škarama zakona do sada. Drago mi je isto tako da se konačno i funkcija odmarališta kao socijalne kategorije ukida već i ranijim zakonom 2001., ali da je ostalo mogućnost organiziranje samostalnog ljetovanja i zimovanja djece koje su u dječjim odmaralištima koji su iz obitelji s nižim prihodom po članu domaćinstva. Najviše eto osporavanja se upravo oko uređivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata. Naime, da, tu se ima dojam da se možda ograničava jedinicama lokalne samouprave neka od njihovih funkcija međutim bilo je puno više pritužbi upravo na to da su susjedne općine imale za isti tip objekata, za isti tip ugostiteljskog objekata različito radno vrijeme i da se to išlo na Ustavni sud, takve odluke lokalne samouprave pale kao što su bile i one odluke da smo nekim trgovinama dali rad nedjeljom, a drugima se nismo dali rad nedjeljom. Znači, možda je važnije upravo to da se da se odredi za određene tipove objekata, univerzalno bi se reklo za cijelu državu radno vrijeme, a da se jedinicama lokalne samouprave da mogućnost da to povećaju, odnosno smanje za 2 ili sata prema gore ili dolje. Ljeti je također interesantan prijedlog kolege iz SDP-a da bi jedinice lokalne samouprave morale narediti nekim ugostiteljskim objektima da rade preko zime. To se možda moglo napraviti u nekakvim prijašnjim vremenima, ali sada kad je profitabilnost jedino mjerilo da neki ugostiteljski objekt radi ili ne, to država ne može narediti. se dogovoriti sa turističkom zajednicom tog mjesta ili upravo tom jedinicom lokalne samouprave da sufinancira taj ugostiteljski objekt da radi preko zime kako bi oni imali turističku ponudu preko cijele godine. Isto tako mi je drago da je institut voditelja poslovanja se pokazao suvišnim iz razloga što Zakon propisima prekršaje odgovornost pravne i fizičke osobe te odgovorne osobe u pravnoj osobi. Nepostojne obveze ugostitelja da osigura goste u smještajnim objektima od posljedica nesretnog slučaja dovodi u pitanje proklamiranu zaštitu potrošača. Naime, znamo da agencije za putovanja obavezno osiguravaju svoje putnike. Po postojećem Zakonu imali smo, dakle, 10 soba i 20 postelja u privatnom domaćinstvu. To se smanjuje zbog podizanja profesionalnosti i bolje kontrole. Jer znamo da je određeni broj do 20% se radilo na crno. Mislim da je upravo ovim amandmanom nađena prava mjera, da je to 8 soba i 16 postelja i mislim da će to biti, ako se taj amandman prihvati, da će to biti upravo optimalno. Mislim da je i Zakonom, a i dodatnim amandmanima Odbora za turizam bolje uređeno pružanje usluga u seljačkim domaćinstvima gdje nije došlo do smanjenja ni soba ni postelja, ali se proširila mogućnost djelovanja. To je isto tako vrlo važno za kontinentalni turizam gdje se uz vinske ceste i taj seljački turizam je jedna od glavnih ponuda u kontinentalnom turizmu. Isto je dobro što se inspekcijski i upravni nadzor poboljšao i dali su veće ovlasti inspektorima da eto i usmenim rješenjem donose određene odluke, a isto tako povećanjem kazni u okviru, dakako, mogućnosti koliko se može to učiniti s obzirom na Zakon o prekršajima, da se može stvari dovesti u red. Isto je važno i kod mladih kontrole potrošnje alkohola. Znači, osobama mlađim od 18 godina da se dalo ovlasti policijskim službenicima koji su normalno u ophodnji da kontroliraju. Mislim da je već dovoljno da oni vide da mladi naručuju piće, policijski, da naručuju piće alkoholno i da običnim legitimiranjem, odnosno uzimanjem osobnih dokumenata se može utvrditi da li je osoba mlađa ili starija od 18 godina, da nije neophodan alko-test u takvom slučaju. Eto, radi svih ovih poboljšanja u Zakonu, ja sam za to da se taj Zakon prihvati i glasovat ću za njega. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, poštovana zastupnica Jagoda Martić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolega je u svojoj raspravi napomenuo kako mu je drago da su zapravo zdravstvene ustanove, odnosno lječilišta dobila, uvrštena u kategoriju ustanova koje mogu pružati turističke usluge. U tu kategoriju međutim nisu sve zdravstvene ustanove nego je kao što je sam predlagatelj u obrazloženju rekao, da su ipak izdvojene specijalne bolnice. Znači, specijalne bolnice nisu uvrštene u kategoriju ustanova koje mogu pružati usluge u turizmu. Tu se daje jedno šire obrazloženje zbog čega predlagatelj njih nije uvrstio jer se smatra kao eto turisti i pacijenti u takvoj jednoj specijalnoj bolnici nije dobro da se na neki način miješaju. Pa da se to može, ovdje tačno piše, da je nužno fizičko odvajanje dijela prostora specijalnih bolnica koji će biti zdravstveni od dijela prostora koji bi bili turistički. I onda se dalje još isto tako kaže da također napominjemo da su specijalne bolnice i po sada važećim propisima mogli pružati usluge u turizmu na komercijalnoj osnovi, osnivanjem trgovačkih društava a što je prema našem saznanju i u većini takvih ustanova i učinjeno. Prema tome, ako očito i sam predlagatelj kaže da ipak takve bolnice, evo ja sad konkretno imam na umu kad o ovome pričam našu specijalnu bolnicu Biokovo kao u Makarskoj koja isto tako pruža i turističke usluge i znam da se čitavo vrijeme kroz ovo period djelovanja te bolnice na različite načine pokušavaju riješiti taj problem. Prema tome ako i sam predlagatelj kaže da one ipak pružaju te usluge onda ne vidim razloga zašto se i one ne bi uvrstile u ovaj Prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Marijan Mlinarić. da se tijelo razgraničiti specijalnog pacijenta, znači od zdravstvenog turizma. Ovdje se preferira tzv. zdravstveni turizam gdje se uz turističke pružaju i zdravstvene usluge i znači to je onaj, ta je mogućnost, a gdje su specijalističke ustanove koje se bave upravo liječenjem određenih specijalističkih grana vjerojatno je tu onda nemoguće da budu u istom košu i ugostiteljska djelatnost.

pohvalno o tom Zakonu sa pozicije kolega sa obale mora. Dakle, ja ću reći da i mi sa obale Drave podržavamo ovaj Zakon i sve one primjedbe koje su usvojene, dakle ja kao narodna zastupnica iz sjeverozapadne Hrvatske zahvaljujem predlagaču što je prihvatio one primjedbe ne u svoje ime dakle nego u ime onih kojima će ove stavke Zakona u članku 3. i 11. olakšati djelovanje i doprinijeti dakle na njihovom razvoju, a ne moram reći dakle da u ovom dijelu Hrvatske djeluje

4. u stavku 3. gdje kaže: "Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom određene ugostiteljske usluge mogu pružiti i pravne osobe koje nisu ugostitelji.", a onda člankom 11. stavkom 3. još to dodatno pojašnjava i definira ne mogu biti obuhvaćeni dakle i oni amaterski športski klubovi. Tu imaju i oni prostora i oni mogu dakle priređivati za svoje članstvo i za širu javnost povremeno ugostiteljsku djelatnost kojom će si priskrbiti dakle osnovna sredstva ako su im potrebna za svoje djelovanje, a to je ono dakle što ovaj čas je dobrodošlo i tu ćete naići na veliko zadovoljstvo ljudi, ponavljam i udruga u kojima oni žive i rade jer do sada smo imali, naravno da poštuje one ugostitelje koji od toga žive velike poteškoće jer bi svaki puta oni ugostitelji koji se time bave profesionalno prijavljivali takova društva i tu su bile plaćene ponekad kazne, a ponekad se moralo različitim načinima dobijati na koji način, da li kao kroz dobrovoljnu podjelu, pa onda dobrovoljan prilog ili angažiranjem nekakvog ugostitelja koji je u biti bio paravan da bi se ta djelatnost dakle i na godišnjim skupštinama ili na nekim prigodnim manifestacijama kao što su dani općine, dani pojedinih svetaca mogle obilježiti i zaraditi za onaj minimalni rad jer male lokalne zajednice i male općine nemaju naravno dovoljno novca da bi taj rad do kraja financirale. Isto tako mi je jako drago što ste uvrstili dakle i ribičke udruge da ne bude poslije problema jer postoji ponavljam posebno u ovom dijelu dakle pridravlja puno ribičkih udruga koje imaju i svoje prostore i koje imaju permanentno događanja, dakle i natjecanje i koje će dakle sada riješiti ovim Zakonom svoje probleme. Ovaj Zakon po meni ukupno olakšava, ali i pojašnjava mogućnosti obavljanja poslova i on ne ide na uštrb kvalitete. Dakle, meni je drago da je on u sebe upio i Zakon o higijenskoj ispravnosti namirnica i Zakon o sanitarnim uvjetima koje treba ispunjavati i Zakon o buci, dakle da će primjenom svih tih zakona koji su pobrojani kao oni koje se treba ispuniti da se djelatnost obavlja biti većem broju sudionika uz manje birokratskih poteškoća omogućeno da u Hrvatskoj obavljaju ugostiteljsku djelatnost, a posebno mi je drago jer dolazim iz poljoprivrednih županija da se time potiče i ekološka proizvodnja za koju Hrvatska ima komparativne prednosti i za koju vidimo na žalost da nema velikog sluha niti ima mogućnosti pristupa velikim trgovačkim lancima. Dakle, taj udio na hrvatskom tržištu je nemoguće osvojiti pa ga je najlakše osvojiti kroz ponudu vlastitim domaćinstvima i u ugostiteljskim objektima. Evo i tu ja vidim dakle mogućnost da se kroz taj plasman u ugostiteljstvu potiče i proizvodnja ekoloških proizvoda u Hrvatskoj što mislim da je budućnost ukupno, a i razvijanje posebnosti Hrvatske jer netko tko dođe iz ostalih dijelova svijeta želi u Hrvatskoj kušati upravo hrvatske proizvode, dakle hrvatsku kuhinju, hrvatska pića i sve ono što nas čini posebnijima od drugih i na tome treba Dakle, ona moja primjedba koja se odnosila na to da kao mjesto, dakle troška i obveza bude ugostiteljski objekt ja uvažavam dakle odbijenicu predlagača da je to, time bi bili naravno zakupodavci oštećeni, međutim ja računam dakle na pojačanu aktivnost inspekcija od porezne uprave do svih drugih vrsta inspekcija koje će dakle one koji rade u ugostiteljskim objektima kontrolirajući prisiliti da izvršavaju svoje obveze prema svojim zaposlenicima zaposlenicima prvenstveno, a onda i prema ukupnom društvu i Hrvatskoj državi. Zbog toga mi je drago dakle da je ovaj Zakon u svojoj konačnoj verziji u dobrom dijelu prihvatio sve naše primjedbe i da će izglasavanjem biti u primjeni na dobrobit onih na koje se odnosi i cijelog hrvatskog društva, a sve one dakle odredbe koje su možda sporne nastavlja jednu situaciju koja u drugim zakonima naša u biti stvarnost. Mi ćemo u nizu drugih zakona donositi odredbe koje su uvjetne da tako kažem, odnose se na neko buduće razdoblje za koje i ne znamo kad će biti, a to je dakle ona definicija kad budemo članovi Europske unije on se odnosi i na Zakon o narodnoj banci i na Zakone o bankama, dakle počela je ta da tako kažem era kada u svoje zakonodavstvo ugrađujemo, odnosno odredbe koje će vrijediti i nakon 5 ili 10 godina, dakle i to je nešto što nam olakšava. Onda kasnije kad budemo članice poslovanje da tako kažem u svim onim dijelovima na koje se to odnosi i evo drago mi je da ćemo vjerojatno nakon svih ovih možda još amandmana koje predlagač prihvati imati jedan suvremen, jasan i funkcionalan zakon. Zahvaljujem.

Ja se zahvaljujem dakle na raspravama, konstruktivnim primjedbama i amandmanima koji su sigurno poboljšali sam Prijedlog zakona. Vjerujem da sad imamo materijal s kojim možemo biti jako zadovoljni kad je u pitanju mogućnost daljnjeg razvoja ovog segmenta turističke djelatnosti jer je ugostiteljstvo izuzetno važno i u svakom slučaju segment koji u zadnje vrijeme raste i po broju ugostiteljskih objekata i po broju kreveta dakle i po prihodima a jasno u tom segmentu i po sivoj ekonomiji. Mi smo zakon radili zajedno sa Državnim inspektoratom. Ove mandatne kazne, mjere, povećanje ovlasti inspektorata su sigurno kvalitetnija priprema i sezone 2007. Sve vaše primjedbe posebice kad je kampiranje u pitanju isto tako amaterski i športski klubovi, izviđači, naknadno ćemo ih još dodati u sam prijedlog zakona. I ja vjerujem da će ovaj zakon osim zaštite potrošača, javnog reda i mira u turističkoj sezoni na destinacijama a isto tako prvenstveno zaštititi ugled hrvatskog turizma odnosno dostignutu razinu kvalitete koju nudimo. Zahvaljujem još jedanput. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak